Head kolleegid! Alustame 16. juuni infotundi. Enne viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll! Head kolleegid!

Hetkel registreerus kohalolijaks 20 Riigikogu liiget.Tänases infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas,

infotunni juurde. Aga tuletan teile meelde, et küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja ministritel on vastamiseks kolm minutit. Esimesena küsib Jevgeni Ossinovski. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus puudutab eelnõu 156, mis lubab subsideerida Narva kateldes puidu põletamist. on tänaseks planeeritud Riigikogus ka teisele lugemisele kiirkorras pärast pikka tühja seismist. Siin on tehtud väga robustset menetlust menetlust sellele eelnõule, st sisulised mõjud on hindamata, juriidiline analüüs on tegemata. Väga inetu menetluse stiil iseenesest. Aga minu küsimus teile kui valitsusjuhile puudutab selle asja printsiipi. Nimelt ei ole ju esimene kord, kui me teiega sellel teemal oleme vestelnud. Näiteks, 27. jaanuaril 2021 infotunnis te ütlesite nii, ma tsiteerin teid ennast: "Ka mina ei pea puidu põletamist nendes kateldes õigeks. See ei ole hea Eesti metsa seisukohalt, Eesti looduse seisukohalt ja see põhimõtteliselt ei ole õige, ei kanna seda eesmärki, mida taastuvate energiaallikate kasutamine peaks kandma." No nüüd on, ma saan aru, mingisuguses laiemas koalitsiooni diilis vahetatud Eesti looduse ja metsa metsa huvid mingite muude poliitiliste huvide vastu. Kas te võiksite selgitada parlamendile ja avalikkusele, millest selline meelemuutus on tulnud? Mille

olla. Meie vaated ongi olnud selles osas väga erinevad ja meil olid väga põhjalikud vaidlused sel teemal. Põhiline murekoht ongi see, esiteks, kas siis tekib surve puidu suuremaks raiumiseks, selleks et Auveres kasutada, ja teiseks, mis probleemi me tegelikult lahendame.

ja et meil ei tekiks seal mingit sotsiaal-majanduslikku muret. Selle koostootmisjaama rajamisega läheb aega ja senikaua on surve surve Narva soojuse hinnale, kuivõrd põlevkivi kasutamisega on energia tootmine väga CO2mahukas. Kuna selles energiaplokis toodetud energia eest peab ostma ka CO2heitmekvooti ja see on teinud viimasel ajal väga suure hinnatõusu, siis ei ole elektri ja soojuse koostootmine enam kasumlik ja hind Narvas tõuseb.

see ei tähenda seda, et hakatakse puitu rohkem raiuma. Teiseks on seal piirang kaheks aastaks, just selleks, et sinna tekiks koostootmisjaam, mis varustaks soojusega Narvat. Kolmandaks on fikseeritud lubatud diameeter, millised puidujäätmed need üldse olla võivad. Kuna toetusele on hinnalagi 10 eurot megavatt-tund, mahulagi on 500 gigavatt-tundi ja ajapiirang on kaks aastat ning sellele on saadud ka riigiabiluba, siis võimaldab see toetus kasutada ainult seda kõige madalama hinnaga kütust

Jevgeni Ossinovskil on täpsustav küsimus. Palun! Te ütlesite ise ka, et see muudatus, mis on tehtud, puudutab ka Auvere jaama. Nimelt, see on tegelikult väga suur ja põhimõtteline muutus, mille valitsus on esitanud. Kui siiani on juttu olnud Balti Elektrijaama 11. ploki ploki koostootmisrežiimis tootmisest, siis muudatusettepanek, mille majandusministeerium on esitanud, võimaldab puid põletada kõikides põlevkivijaamades sõltumata koostootmisest. See on primaarenergia veelgi jaburam raiskamine. Koos selle piirangu elimineerimisega koostootmisele tegelikult kaob seadusest ära ka see mahupiirang, millele te viitasite, 500 gigavatt-tundi. Seaduse kohaselt jääb see täiesti vabaks ja valitsus saab suvaotsusega otsustada, kui suur see vähempakkumise maht on.Loomulikult võib öelda, et raiemaht ei suurene, kuna tohib kasutada ainult puidujäätmeid, aga eks neid puidujäätmeid on ka piiratud ulatuses turul. Ja kui tuleb uus tarbija, mis tarbib vähemalt 0,6 miljonit tihumeetrit täiendavalt sellesama 500 gigavatt-tunni tootmiseks – kui maht on suurem, siis veelgi enam –, siis on selge, et see peab millegi või kellegi arvel tulema: kas kasvab sooja hind kõikidele teistele Eesti tarbijatele või peavad täiendavad raied toimuma kas Eestis või väljaspool Eesti riiki. Aga minu teine küsimus puudutab seda Narva sooja küsimust. Ma vaatasin, et Reformierakonna liikmed siin väga julgelt ütlesid: tänu sellele eelnõule soojahind enam ei tõuse.

Ma ütlesin Auvere ilmselt sellepärast, et ma olen kogu aeg harjunud Auverest rääkima. Ei, see ei ole õige. Õige on Balti Elektrijaama 11. energiaplokk,

Ma tunnistan, et ka minu küsimus oli see, et kui probleem on Narva soojuselektri hinnas, siis kas on mingi muu lahendus, kas või mingi regionaalne meede, mida saaks kasutada selle asemel. Me justkui kasutame lahendust hoopis teise probleemi jaoks ja ehk seda teha kuidagi lihtsamalt. Ja need analüüsid, mida MKM tegi, ütlesid, et ei ole selliseid lahendusi, nii et tegelikult ei ole võimalik. Tulles Narva soojuse hinna juurde, jah, Narva soojuse hind on tõusnud. 20% tõusis sooja hind juba ja tegelikult see tõuseb veel. Ei ole võimalik, et see üldse ei tõuse. Lihtsalt asi on selles, et

fondi rahast lähtuvalt on see loogiline, sest ta annab mingi energiapöörde selleks, et põlevkivilt liikuda taastuvate energiaallikate peale. Aga ma rõhutan veel: see on ajutine lahendus ja paremaid lahendusi kahjuks selle olukorra lahendamiseks praegu välja

Meie metsas on tegelikult hästi palju madala kvaliteediga energiapuitu, mida kahjuks täna ei ole võimalik mingil muul otstarbel kasutada. No ma lihtsalt toon kas või näiteks, et hall-lepikuid on meilcirca30 miljonit tihumeetrit ja ja suur osa, valdav osa sellest läheb kütteks. Nii et sellepärast ma tunnen pigem heameelt, et oleme lõpuks jõudnud selleni, et ka Narva jaamades võiks puitu kasutada.

et kahe aasta pärast on seal olemas nn efektiivne koostootmisjaam? Sest tõepoolest, see otsus puudutab väga-väga paljusid metsaomanikke, väga paljude metsaomanike peresid ja nende sissetulekut. Suur Aitäh! Eks neid investeeringuid teeb ikkagi erasektor, aga meil on õiglase ülemineku fondist ette nähtud vastav raha, mis saab minna ainult sellise koostootmisjaama toetamiseks, selle rajamiseks. See on kindlasti pluss selleks, et erasektor sellise investeeringu ette võtaks.

kahe aasta pärast on see olemas, aga kõik pingutused selle nimel on tehtud ja neid tehakse veel. Iseenesest selle koostootmisjaama rajamine ei tohiks võtta nii palju aega, seega ma loodan küll, et see on kahe aasta pärast olemas. Initsiatiiv täiesti eksisteerib ja loodame, et see surve, ka ajaline piirang sellele konkreetsele meetmele aitab seda investeeringut kiiremini teha. Aitäh!

ei ole õieti midagi muutunud. Mind huvitab, millised argumendid on tulnud Soome poolelt. Milles siis asi on? Praegune nakatumiste tase on täiesti kolinal kolinal alla kukkunud ja me võiksime hakata juba normaalsemalt elama. Milles asi, millega nad põhjendavad? Aitäh,

koordineerimisel ning sotsiaalministeeriumide, tervishoiuametite, siseministeeriumide ja veel teiste asjaomaste ametkondade vahel pidev suhtlus ja kohtumised, kus neid teemasid arutatakse.Mis on murekohad? Nii nagu te ütlesite, meie epidemioloogiline olukord on olnud halvem kui Soomes. Soomes on olnud nakatumisnäitajad kogu aeg madalamad ja nad on ka väga hästi hoidnud neid näitajaid väga madalal. Miks see nii on? Eks see on pikem analüüs. Mind ennast see väga huvitab, tegelikult kogu see maailmapilt, miks on nii, et osas riikides justkui ei olegi rangeid piiranguid, aga ometi on nakatumine madalal, nakatumine madalal, samas teistes riikides on kõik kinni, aga nakatumine on endiselt suurem. On selline kontseptsioon nagu kultuuriline küpsus, st mõned ühiskonnad on lihtsalt teistmoodi kultuurilise küpsuse tasemel. Aga mis need põhjendused on? Siiamaani on need olnud epidemioloogilised põhjendused, just seesama, et nakatumisnäitajad on teised. Mõnes mõttes on Soome ka oma heade näitajate lõksus, sest igal juhul, kui nad teevad piirid lahti, siis nakatumine suureneb. See on loogiline. Küsimus on selles, kui palju ta suureneb või mis riski see endast kujutab. soovime ja arvame, et me saame sellest viirusest täiesti jagu, või me seda ei suuda, mis tähendab, et me peame mingi tasemega harjuma? Meie tunnetus on see, et me peame mingi tasemega harjuma, seda päris välja juurida me ei suuda. Selleks on ka kõik need meetmed, mis me oleme mõelnud selleks, et selle viirusega koos elada. Nii et põhiliselt on ikkagi epidemioloogilised põhjendused. Me oleme omalt poolt küll püüdnud

vältima seda survet. Minul on raske kommenteerida, kas see tõesti nii on. Aga milliseid samme veel võiks selle suve jooksul ette võtta? See oleks ju Eesti turismile, Soome turismile ja kõigile väga tervistav, kui liikumine läheks vabamaks.

Ma arvan, et soomlased on täpselt sama jonnakad kui eestlased, me oleme ikkagi vennasrahvas ja meil on kindlasti väga palju ühiseid jooni, võib-olla saab seda võtta kui positiivset joont. Meil on kohtumised ja pidev suhtlus. Eks me oma muresid väljendame soomlastele ja püüame ka nende muresid mõista. Seesama, mis ma ütlesin, et kui nende mure on seotud peamiselt

kuidas me saaksime nende muredega tegeleda nii, et me saaksime ikkagi vaba liikumise tööle. Mina kohtun Soome peaministriga juba järgmisel nädalal, kui meil on Euroopa Liidu Ülemkogu, kus me saame jälle nendel teemadel rääkida, aga ka varem on meil kohtumisi kõikide asjaomaste vahel. Pidev suhtlus käib

teha nii, et me saaksime inimeste vaba liikumise toimima ja samal ajal saaksime ikkagi oma naabritega hästi läbi. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud peaminister! Loomulikult kõik see, mis te siin praegu ette lugesite, mida Eesti

Teisest küljest on ju täiesti arusaadav, miks soomlased on need piirangud pannud. Kui me vaatame Soome nakatumisnäitajaid, siis need piirangud on nende vaatevinklist ka

kiirteste. Millegipärast valitsus ei ole tahtnud seda teha. Ja meile on tulnud sisse kõikvõimalikud uued mutatsioonid, mis on ju tegelikult seda piiride avanemist omakorda edasi lükanud. Aga nüüd olete te astunud sammu edasi ja avaldanud Soome ajalehtedes sellise sõrme viibutava noomituse Soome poole. See on ju tegelikult täiesti enneolematu. Meie meedia ja ka Soome meedia kirjutab, et selle tõttu on Eesti-Soome suhted pingelisemad ja halvemad üle aegade. Kas teie peate enda sammu õigustatuks? Kas te kujutate ette, et mõne teise Euroopa riigi peaminister võtaks kätte

Te ilmselt ei ole minu pöördumist lugenud, sest seal ei olnud absoluutselt mitte mingisugust sõrmeviibutamist, vaid see oli palve mõista nende eestlaste muresid, kes töötavad Soomes, aga kelle pered on Eestis, kes ei ole näinud üksteist kuid ja kelle lapsed ei ole näinud oma vanemaid kuid. See oli palve mõista seda muret, mis on meie Eesti inimestel. Eesti peaministri kohustus on oma inimeste eest seista. Vastupidi, ma olen teinud seda väga sõbralikul moel, kasutades kõiki vahendeid, mis meil on. Soome-Eesti suhted on kindlasti tugevad, sest need elasid üle isegi selle, kui Eesti valitsuse liige sõimas otseselt

Ega ükski riik ei jää nendest mutatsioonidest puutumata. Ja kui on selline domineeriv tüvi, siis see domineeriv tüvi võtab lõpuks üle selle tüve,

Tänaseks on põhiline küsimus see, et kas vaktsiinid töötavad nende uute tüvede puhul. See on põhiline mure. Kui viirused levivad küll kiiremini, aga vaktsiinid endiselt toimivad, siis ainuke rohi on ikkagi inimeste vaktsineerimine. Seda me pidevalt teeme. Praegu meil ei ole teadmist, et need uued tüved ei alluks vaktsiinile. Kui meil selline teadmine tuleb, kui me sellise teadmise teadlastelt saame, siis siis kindlasti tuleb seda arvesse võtta jällegi kogu selle epidemioloogilise olukorra hindamisel, piirangute kehtestamisel ja ka vaktsineerimise korraldamisel. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Läheme edasi kolmanda küsimuse juurde. Küsija on Heiki Hepner ja küsimus on keskkonnaminister Tõnis Möldrile. Kevadsuvine raie. Palun! Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Tänavune kevad tõi meil metsasektorisse paraja segaduse, kui ilma üleminekuajata otsustati muuta kehtivat õiguspraktikat ja hakata

On teada ka, et on kaalumisel riigi vastu nõuete esitamine. Minu küsimus siit: miks me valisime sellise ratsarünnaku stiilis probleemi käsitlemise? Ja mis tulevikus tegelikult saama hakkab?

parlamendis on suur soov ja tahe rääkida kaasa just nimelt metsandusteemadel. Metsandus ei ole ainult loodushoid ja majandus, metsandusel on ka väga suur kultuuriline ja sotsiaalne väärtus.See, See, millest nüüd teie räägite ja mida küsite, mis puudutab pesitsusrahu ja raiete peatamist, siis alustuseks ma tahan mainida seda, et

lindude pesitsuse temaatikat. Oluline on siin pöörata rõhku just nimelt sellele, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik – ma rõhutan sõna "tahtlik" – hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine. Samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. See tahtlikkuse tõlgendus on jäänud eri aegadel lõpuni lahti seletamata. Julgen öelda, et selline praktika muutus, mida tänavusel aastal Keskkonnaamet on vastu võtnud, ei lähe hea halduse tavaga kokku. Aga ometi juhin ma tähelepanu sellele, et Keskkonnaamet ei saa ega tohigi jätta ühelegi kaebusele, mis neile sisuliselt laekub, reageerimata. Eelkõige tuleks hinnata, kas sellel tegevusel on meie linnustiku soodsa seisundi saavutamisele mingisugune mõju, kas sellel on positiivne või negatiivne mõju.

Ma olen saatnud Keskkonnaametile märgukirja ja palunud neil lähtuda selles märgukirjas kirjutatud soovitustest. Ma loodan siiralt, et Keskkonnaamet just nimelt nendel järelolevatel kuudel peab sellest kinni. Heiki

Me teame, et riigimetsas see nn raierahu või kevadsuviste raiete peatamine toimub. Tuleb välja, et see on tegelikult Euroopas ainulaadne, teised riigid ei ole sellega kaasa läinud. Samas, me teame ka seda, et Lõuna-Euroopas pannakse meie laululinde sõna otseses mõttes potti, neid püütakse küll liimi, küll raudade, küll võrkudega.

peaksime rakendama, oleksid proportsionaalsed ja efektiivsed ning ei tohiks halvendada Eesti metsasektori konkurentsivõimet võrreldes teiste Euroopa riikidega ja ka maailma maadega? Kas peaks enne järgmiste sammude astumist tegema ikkagi sotsiaal-majandusliku analüüsi ja ka välja selgitama, kui efektiivne on seni olnud riigimetsas raierahu ehk pesitsusaegse metsade majandamise keelamine? Võib-olla on ka meetodeid, mis annavad parema tulemuse, aga ei nõua selliseid samme, näiteks erametsas? Aitäh! Alustuseks ma tahaksin kiita Riigimetsa Majandamise Keskust, kes tõepoolest vabatahtlikult peab juba viimased paarkümmend aastat riigimetsades 15. aprillist kuni 15. juunini raierahu. Eilse päeva seisuga see raierahu lõppes. See ei tähenda seda, et RMK ei arvestaks looduskaitseseadusega. Kahtlemata oma järgnevates töödes, kui ta neid planeerib, peab ta looduskaitseseaduse põhimõtetest kinni.Oma kirjas, mille ma Keskkonnaametile saatsin, ma

tasakaalupunktile ja leidma võimalikult mõistlikud lahendused nendele, et vaadata üle enne metsamajanduse tegemise alustamist konkreetse raielangi lindude pesitsemise tegevus.Nüüd, üks temaatika, mille kohta te ka oma küsimuses küsisite ja mida ma väga tervitan, on see, et me peaksime võtma lahti lähiajal looduskaitseseaduse ja just nimelt seal täpsustama üle,

Nädala alguses pöördusid [meie poole] mitmed erivajadustega inimeste organisatsioonid ja liikumispuuetega inimeste organisatsioonid murega loodusgiidide juhitavate turismigruppide pärast. Ma mõistan, et see küsimus ei ole kevadsuvise raie raie kohta, aga ma oleksin küsinud seda kuuenda punkti juures, mis puudutab tasakaalu loodushoiu toimimise ja püsimajäämise vahel. Ja ma lepin sellega, kui te hetkel ei oska vastata sellele küsimusele, mis on täna ka Õhtulehes üles

Aitäh! Ma ei oska öelda, kas ma olen sellise detailsusastmega kursis nagu teie. Teile teeb alati au see, et te viite ennast väga detailselt nende asjadega kurssi.

Jõelähtme valla esindajatega väikene arutelu. Ma olen kohtunud sellel teemal ka RMK esimehega ja palunud leida mingisuguse lahenduse sellele asjale. Jah, ühtpidi ma mõistan, et RMK on andnud heas usus selle maa rendile ja maaomanik talitab seal ka, ma arvan, heas usus. Kõiki detaile ma

Aga milline konkreetselt see lahendus on, seda on veel vara öelda. Me kindlasti tegeleme sellega ja kui see lahendus tekib, siis ma hea meelega annan ka teile sellest kirjalikult teada. Aitäh! Ma ei oska

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma tegelikult muretsen siin ühe rahvuslastele väga põhimõttelise küsimuse pärast. Ja mis siin salata, see on ka üks peapõhjus, miks ka mina ise olen siin Riigikogus üleüldse istumas, miks ma siia kandideerisin. Põhjus on immigratsioon Eestisse, mis on sedavõrd suuremahuline, et see ohustab Eesti rahvusriiki, ja meie niigi erakordselt suur või keeruline lõimumisprobleem muutub veel keerulisemaks. Meil on nüüd õpi- ja tööränne ja sellega seotud pereränne erakordselt kiiresti kasvanud. Aastatel 2019 ja 2020 asus Eestisse ligikaudu 9000 inimest idaslaavi kultuuriruumist ja Aasia-Aafrika riikidest rohkem, kui siit lahkus. Tegelikult pole ju kahtlust, et ka õpiränne sellisel kujul ei ole Eestile kasulik, odavtööjõu laiaulatuslik kasutamine aga takistab uuendusi majanduses ja surub meie inimeste töötasu alla. Eelmine valitsus tõi parlamenti üsna põhjalikud eelnõud immigratsiooni reguleerimiseks, aga teie valitsus kõrvaldas need menetlusest. Ka mina esitasin hiljuti sisserännet reguleeriva eelnõu, aga see hääletati samuti koalitsiooni häältega välja. Mina kompileerisin oma eelnõu kokku varasemate eelnõude põhjal, tõsi, muutsin seal künniseid ja seletuskirja, aga ma arvan, et kulutasin selleks kokku võib-olla ühe päeva.Nüüd päeva.Nüüd tuleb küsimus. Siseministeeriumis on olemas kõik andmed ja eelnõude variandid. Seega, kui meie eelnõud ei kõlvanud, siis te saaksite oma eelnõu kohe ruttu esitada. Viie kuu jooksul seda ikkagi tehtud ei ole. Ja küsimus on see: kas te oletegi selle olukorraga rahul

ei teinud.Aga kui me vaatame lühiajalist töötamist või siis ka pikaajalisi elamislubasid, siis tegelikult, kui me võrdleme näiteks – te tõite esile õppimise – 2019versus2020, kui 2019 oli selliseid lubasid 1330, siis 2020 oli neid 533. Ehk siis COVID on kindlasti

Peamiselt tullakse Eestisse siis tõesti töötamise ja õppimise eesmärgil. Elamislubade piirangud on meil seaduses sätestatud. Lisaks on meil piirarv,

Suur küsimus on näiteks maksupettuste vältimine selle kaudu, et meil on töötajad, kes tulevad renditööjõuna. 3. juunil saatis Rahandusministeerium kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on tagada ausam konkurents ja vähendada maksupettuste osakaalu ehitussektoris. Põhimõtteliselt, Põhimõtteliselt, kui ma niimoodi lihtsalt üritan seda seletada, siis on ka nende töötajate elektrooniline registreerimine, et oleks teada, kes nende inimeste eest vastutavad, kes on konkreetselt need inimesed,

Olen siin mitmed korrad jalutanud korterist Riigikokku ja ühel päeval ajaviiteks lugesin ära need Bolti toiduvedajad, kes vastu tulid. Neid oli seitse või kaheksa. Kõiki neid rattaid juhtisid, võiks öelda, neegrid. See on lausa hämmastav minu jaoks. Peale tööd nad kindlasti suhtlevad meie tüdrukutega, sest tumedaid tüdrukuid ma siin ei ole näinud. Mis on teie valitsuse eesmärk selles tegevuses? Kas see, et meie rahvas

Esiteks ma tahaksin öelda, et sellise kommentaari pärast näiteks Euroopa Parlamendis ühte saadikut trahviti sellega, et talt võeti päevarahad ära. See on kindlasti

See on tegelikult laiem diskussioon veel sellest, kuidas meie kõrgharidus nüüd vastu peab. Tulles nüüd Uno Kaskpeiti küsimuse juurde, kui meil on need Bolti ja Wolti toidukullerid, siis ilmselt sellepärast, et inimesed neid teenuseid kasutavad.

Härra Põlluaas, ma ütlesin, et üks kohapeal registreeritud küsimus. See praktika oli ju ka teie ajal täpselt samasugune: see, kes küsimuse küsib, saab ühe küsimuse, ühe täpsustava küsimuse ja seejärel on üks kohapeal registreeritud küsimus. Aga kui me kenasti edasi liigume, meil on jäänud veel kolm küsimust, siis meil jääb kindlasti vaba küsimuste voor, nii et härra Põlluaasal on võimalik küsida muude küsimuste voorus kohe peaministrilt uuesti. Nii et ma arvan, et kui härra Põlluaasale sobib selline variant, et ta küsib kaheksandana, või kui ta on nobedates näppudes, siis saame edasi liikuda. Aga palun, härra Põlluaas! Aitäh! Jah, tõepoolest see võimalus mul on. Aga ma tahtsin täpsustada, et tõepoolest nii oli: kui põhiküsijale lisaks sai keegi veel kolmanda küsimuse esitada, aga kui põhiküsijal ei olnud seda täpsustavat küsimust, siis tavaliselt tuli ikkagi saalist see teine küsimus ka ära, nii et kokku oli kolm.

Kehtiva seaduse alusel on füüsilisel isikul õigus tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Üheaegselt võib maha arvata ainult ühe eluaseme soetamise laenu või liisingu intressid. Kui eluase on kaasomandis (st eluasemel on kaks omanikku) ja mõlemad isikud on ka laenutaotlejad, siis saavad eluasemelaenu intresse deklareerida ja tulust maha arvata mõlemad, proportsionaalselt omandi osale. Alates 2005. aastast võetud laenude korral võib intresse tulust maha arvata ainult sellisel juhul, kui eluase on ostetud endale elukohaks. Täna me hakkame siin arutama tulumaksuseaduse muutmise seaduse kaotatakse see õigus meie koduomanikel. Ja siit ka minu küsimus: miks te soovite meie koduomanikelt ära võtta õigust ja võimalust oma maksustatavast tulust maha arvestada endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intresse? Aitäh, Aitäh! Selline eluasemelaenu intresside maksusoodustus võeti vastu 1996. aastal. Tol ajal olid tõesti pangaintressid väga kõrged, 12–13%. Selle soodustuse eesmärk oli see, et inimesed saaksid kodu osta nii, et ei oleks seda kapitaliturutõrget

Ehk siis seda turutõrget enam ei ole. Inimesed saavad pankadest laenu täiesti mõistlikel tingimustel. Seega ei ole takistus eluaseme soetamiseks enam kõrge laenuintress, millele riik peaks kaasa aitama, vaid midagi muud. Ja tegelikult, kui me vaatame praegu kinnisvaraturgu, siis takistusi ei olegi, pigem pigem isegi hinnatakse, et kinnisvaraturg on üle kuumenemas, sest kõik soetavad endale kodu. Seega, tänaseks on need intressid kordades kukkunud ja pole enam vaja riigi tuge, tuge, pole vaja maksumaksja raha kasutada nende intressimaksete toetamiseks. See muudatus hakkab kehtima järgmise aasta tulule. Edaspidi rakendub see mahaarvamise piirmäär üksnes koolituskuludele ja annetustele. Jällegi, maksusoodustuse eesmärk on see, et inimesed rohkem annetusi teeksid. On ka elukestev õpe ja koolituskulude mahaarvamine on

sest sellest saavad kasu eelkõige suurema tuluga leibkonnad, st see ei aita inimesi, kes on vähem majanduslikult kindlustatud, ja seeläbi see suurendab ka ebavõrdsust. Aivar Aivar Kokk, palun täpsustav küsimus! Aitäh, austatud peaminister, vastuse eest! Ma lihtsalt tahan siia juurde rõhutada, et selle seaduse seletuskiri on natuke eksitav. Siin mingisuguseid tulusid ega kulusid riik kokku ei hoia. Maksusoodustuse piirmäär jääb tegelikult samaks. Te võtate lihtsalt koduomanikult võimaluse ise otsustada, millise rea pealt ta oma maksusoodustust kasutab, kas intresside pealt või koolituse pealt ja kõigelt muult.Aga mul on teine küsimus. Meil on Riigikogus menetluses kaks eelnõu koduomanike koormamise koha pealt. Kuidas teie suhtute sellesse, et koduomanik peab korras hoidma omavalitsuse haljasalasid ja kõnniteid? Nagu te teate, praegu kehtiva seaduse alusel peab koduomanik korras hoidma oma oma krundi ja sõidutee vahelise haljasala ja kõnniteed. Need on aga väga erinevad – mõnel nurgapealsel kodul võib-olla üle

Aga meil on väga palju ka eakaid inimesi ja erivajadustega inimesi, kes ei ole suutelised seda riigi ja omavalitsuste korraldatud kohustust täitma ja selle eest ka maksma. Kuidas teie suhtute sellesse? Kas iga

Aitäh! Jah, kõnniteede korrashoid on olnud koduomanike kohustus. Mõnes mõttes on see kompromiss ka kohaliku omavalitsuse ja koduomaniku vahel, kuivõrd kohalik omavalitsus hoiab korras suuri teid ja neid alasid, mis ei piirne kellegi enda kinnistutega. Te ütlesite, et paljud koduomanikud on eakad ja erivajadustega inimesed. Selle jaoks on ju võimalik tegelikult ka taotleda abi kohalikust omavalitsusest. Kui sellised juhtumid on, siis kohalik omavalitsus kindlasti toetab neid inimesi, et nad saaks kinnistut korras hoida. Mulle endale tundub suures pildis, et meil siin Eesti ühiskonnas on ju kõigil oma kohustused. Kas minu kodu lõpeb minu

aga läheb näiteks prügi viima kuskile metsa alla, sest see justkui ei ole tema probleem, siis minu meelest on juba suures pildis midagi valesti. Me kõik elame ju sellessamas Eestis ja rohkem Eestisid meile antud ei ole.Nii et igalühel on oma kohustused. Ja nendes kohtades, kus see on kinnistuomanikule liiga koormav selle tõttu, et tegemist on eaka inimesega või erivajadustega inimestega, peaks kohalik omavalitsus kindlasti tulema appi, nii nagu seaduse järgi kohaliku omavalitsuse kohustus ongi abivajajaid aidata. Aitäh!

seda tüüpi lahendusi ainult Tallinna-keskselt. Tõepoolest, kuldse ringi omavalitsustes ei ole probleemi laenu saamisega, aga kui me läheme natukene kaugemale, siis tegelikult see päris nii [lihtne] ei ole. Nõutakse suuremat omaosalust, nõutakse kõrgemat intressi, sest hinnatakse ka riske. Ja tõepoolest, tegelikult selle laenu, ütleme, intresside tagastus tulumaksu kaudu võib olla selleks kaalukeeleks, miks noor pere võtab selle küllaltki pikaajalise otsuse rajada enda kodu Tallinnast vähe kaugemale.

ikkagi jätkata vanaviisi, ma soovitaks Raplamaa omavalitsuste poole pöörduda ja vaadata, kuidas seal on asjad korraldatud. Küsimus ei ole mitte ainult selles, et saaks kuidagi omanike kaela lükata osa omavalitsuse kulusid, vaid siin on tegelikult täiesti praktiline kvaliteedi küsimus. Tõesti, tihti on nii, et vald lükkab

Aitäh! Kõigepealt, teie esimene küsimus on väga õige. Väljaspool Tallinna ongi hoopis teised mured. Ja seda muret minu hinnangul ei lahenda mitte intressidega, vaid probleem on ju selles, et kapitalile ligipääs on keerulisem või laenu saada väljaspool Tallinna ongi keerulisem ka kinnistute ostmiseks. Sellepärast, et see tagatis, mis võib-olla maja kujul või kinnistu kujul on, pole justkui

ikkagi soodustada maale elama asumise programmi, aidata ja kasutada ka MES-i ja KredExi vahendeid selleks, et saada sellest turutõrkest üle. See ei puuduta ainult inimesi või peresid, kes tahavad elama asuda väljapoole Tallinnat, vaid see puudutab ka ettevõtteid, kes soovivad väljaspool Harjumaad või seda kuldset ringi oma tehaseid rajada või sisseseadeid osta. Nende jaoks lihtsalt see kapitalile ligipääs on piiratud, kuna pangad ei anna laenu. Minu meelest seda ei lahenda

eluasemelaenu intresside vabastusest võidavad eelkõige suuremate tuludega leibkonnad, kes sellist toetust tegelikult ei vaja, ja see suurendab ebavõrdsust. See on OECD uuring.Tulles nüüd teie teise küsimuse juurde, koduomanik lükkab tee puhtaks, aga siis tuleb suur auto ja lükkab kõnnitee jälle täis. Ma möönan, et see on probleem,

Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kuuenda küsimuse juurde, mille esitab Merry Aart keskkonnaminister Tõnis Möldrile. Tasakaal loodushoiu ja elu toimimise ning püsimajäämise vahel. Liigume Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Minu küsimus tuleneb maa- ja rannarahva pöördumisest, samuti Euroopa Parlamendi

Meil on metsades karud, ilvesed ja hundid. Hundid, keda me kaitseme, söövad meil lambaid, vasikaid ja koeri. Nende kaitsmisega meil aga nagu tegemist ei ole. Viimasel ajal olen päris palju kuulnud, et inimesed ei julge enam metsa minna, sest meil on ka ilveseid päris palju tekkinud. Milline on sellise tegutsemise mõju maapiirkonna tööhõivele, riigieelarvele ja tegelikult ju ka looduse tasakaalule? Kas me võiksime uuesti jõuda mingil hetkel talupojatarkuseni või lähemegi niimoodi hurraaga edasi? Aitäh, edasi? See ei ole vist mitte esimest korda, kui me siin infotunnis sellelsamal teemal teiega vestleme. Tõepoolest, see maa- ja rannarahva esindajate kirjutis juhib tähelepanu sellele, et

jätab maarahvale väga vähe läbirääkimisvõimalusi ja kitsendab võimalusi maal elada. No ma alustuseks ütlen kindlasti seda, et me oleme täiesti nõus sellega, et inimene on osa loodusest. Kahe asja vastandumisest ehk looduse ja inimese vastandumisest ei võida kumbki, ei inimene ega loodus. Me peame õppima ühtemoodi siin elama ja ühtemoodi selle loodusega koos toimima.Alustuseks see, mis puudutab kaasamist. Minu arvates see, millise protsessi me oleme läbi teinud, läbi selle, et aastaks 2023 peame me olema kõik kaitse-eeskirjad piirangualadel üle vaadanud, tähendab seda, et me ka reaalselt inventeerime nendel kaitsealadel, kas seal on kaitstavaid liike, kaitstavaid väärtusi, ja vastavalt sellele teeme oma otsuseid. Kaitsealuste eeskirjade puhul me lähtume alati sellest, et kui on põhjendatud, siis tõepoolest me vaatame väga selgelt ja kaalutletult üle selle, kas seda kaitseala piiri nihutada ja suurendada. Aga on ka teistsuguseid näiteid. Alles paar nädalat tagasi Vabariigi Valitsuse istungil me otsustasime just nimelt teatud kaitse-eeskirjad tühistada ja teatud maa-alad kaitse alt välja võtta, sest peale inventeerimist tuvastati, et seal kaitsealuseid liike enam ei ole.

arvestades me alles siis viime selle kaitse-eeskirja muudatuse Vabariigi Valitsuse päevakorda ja arutame seda seal. Nüüd see, mis puudutab Alutagust ja Alutaguse temaatikat. Siin ma julgen öelda, et ühtegi otsust veel tehtud ei ole. See on arutelu, kaasamise protsess Ka minul oli paar nädalat tagasi interaktiivne kohtumine Alutaguse esindajatega ja Eestimaa Looduse Fondi esindajatega. Sellel kohtumisel me leppisime veel kord kokku selle, et käesoleva kuu jooksul – ma loodan, et käesoleva kuu lõpus – peaks olema see hetk, kus ma lähen ka ise kohtuma Alutaguse inimestega,

aga ma siiski tahaksin veel küsida. Nii palju kui ma liikunud olen, siis väga palju sõltub meil ka ametitest ja ametnikest ehk inspektoritest. Väga paljudel on erinevad arvamused asjadest ja selle taga on tegelikult inimeste tegutsemine ja

natukene inimlikkust säilitada, natuke talupojatarkust säilitada, natukene sellist tasakaalu otsida, või tõepoolest igaüks teeb nii, nagu tal parasjagu pähe tuleb, nagu ta ise tunnetab? Seda juhtub mitte ainult Keskkonnaameti, vaid ka teiste ametite puhul üsna sageli. Ma arvan, et mitte ainult Keskkonnaamet, vaid kõik riigisektoris töötavad inimesed peaksid alustuseks lähtuma oma töös ja tegemistes kehtivatest seadustest ja seejärel kehtestatud määrustest, aga ei tohiks seejuures ära unustada inimlikku aspekti ja, nagu te ise väga ilusti ütlesite, talupojatarkust. Ma arvan, et ka keskkonna ja loodushoiu puhul tuleb leida mõistlik tasakaal. Selle tasakaalu otsimine on alati selles mõttes väga keeruline, et kompromissi tegemine tähendab seda, et ükski osapool ei ole lõpuni rahul ega lõpuni õnnelik. Kompromiss tähendabki seda, et kõik saavad natuke, aga samal ajal teevad ka mingeid järeleandmisi. Nüüd see, mis puudutab seda rannarahva ja maainimeste pöördumist. Ma tahaksin siinkohal rõhutada mitut asja, mis on minu arvates väga oluline.

Me oleme andnud neile ka maamaksuvabastuse soodustusi. Aga minu jaoks on, nii nagu ma olen ka öelnud, üks eesmärk tõepoolest leida lisavahendeid selle tarbeks, et saada just nimelt väljaspool Natura 2000 ala olevatele maadele lisaressurssi ja maksta ka inimestele teatud mõttes kompensatsiooni.Kahtlemata on oluline see, et me ju riigina võõrandame teatud maid, millel on looduskaitselised piirangud. Siin on olnud selle üle vaidlusi. Ka käesolev nädal tõi siin ühe väga selge Riigikohtu lahendi, mis puudutab just nimelt maa õiglast hinda, millega riik seda võõrandab. Selle üle on olnud väga pikki vaidlusi ja dialooge. Ma arvan, et see Riigikohtu lahend vajab veel natukene settimist ja läbiarutamist, aga iseenesest see andis meile selles mõttes selge suunise, et riik peab kompenseerimisega tegelema. Kas just õiglase hinnaga võõrandamisega, seda see kohtulahend meile justkui ette ei kirjuta, aga see on kahtlemata

Me oleme sinuga neist asjust palju rääkinud, sest jahimehi on meil tõsine vägi ja nad teevad tegelikult head tööd. Tõesti, nad teevad organiseeritult head tööd ja aitavad riigil lahendada mitmeid probleeme, mis muidu läheks riigile maksma päris head raha. Siin on nüüd selline asi, et kuna meil on jahimaade rendilepingute pikendamise küsimus ees, siis me oleme ka sellepärast koos istunud ja asju arutanud. Probleem on muidugi selles, et erametsaliidu juhtide

sellist huvi, mis lõpuks pärsib meie jahimeeste tegevust. Teine asi on see, et kui nüüd kuidas öelda, jahindusnõukogude poole pealt hakata reorganiseerima seda asja, siis ka see ei ole vist õige. Kõige õigem on ikka see, et jahindusnõukogudel oleks, ütleme, mittekonsensuslik, aga ikkagi häälteenamusega võimalus teatud otsuseid vastu võtta. Niimoodi me lahendaksime paljud probleemid. Veel kord tahaks sinu arvamust nendes küsimustes. Aitäh! Tõepoolest, mis puudutab jahindussektorit ja viimasel ajal jahindussektoris toimuvat, siis ka ka mina pean seda hetkel üheks väga oluliseks temaatikaks. Viimase pooleteise kuu jooksul on mul olnud neli kohtumist erametsaliiduga, maaomanike esindajatega, jahimeeste seltsi esindajatega just nimelt ühise laua taga. Seal laua taga on olnud ka Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnaamet

need inimesed teevad seda tööd õigesti, hästi ja riigile vajalikult. Samal ajal aga me kõik peame austama maaomanikku ja leidma siin teatud kompromissid.Nende

Üks on kindlasti see, mida ma olen öelnud ka maaomanikele, et rendi võtmist jahipidamise eest ma ei pea õigeks. Ma arvan, et rent ei ole sellisel kujul põhjendatud, sest kui me hakkame jahipidamise eest ja maa kasutamise eest võtma renditasu, siis läheb jahipidamine meil Eestis nii kulukaks, et paljud jahindussektorid kukuvad kokku. Küll aga pean ma mõistlikuks võtta siin üle riigimetsa majandamisega seotud praktika, nii et tõepoolest

saada. Teine oluline punkt, mille üle me oleme ka väga pikalt arutlenud, on just nimelt see, milline peaks olema see protsent eramaaomanikega lepingute sõlmimiseks. Siin on tuldud välja protsendiga 50 + 1. Mina ministrina olen teinud ettepaneku, et see võiks olla 1/3 kogu eramaade pindalast, jahimaadest. Milline see kokkulepe tervikuna tuleb? Siin on ka teatud kompromisslahendusi välja pakutud ja neid me oleme viimastel koosolekutel arutanud. Ma pean selles mõttes õigeks, et me teatud protsendi saavutaksime, sest see tagab eramaaomanikele võimaluse rääkida kaasa oma maal jahipidamises. Ja tegelikult see näitab ka jahimeeste lugupidamist maaomanike suhtes.

"Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu." Vaatasin ka kommentaare.

kommentaar nr 4: "Põhiseadusliku korra rikkumiseks võib pidada ka olukorda, kui mõni põhiseaduslik institutsioon või selle kandja pikka aega, ulatuslikult ja süsteemselt ületab oma volitusi, jätab täitmata enda kohustused või takistab teistel institutsioonidel enda ülesandeid täitmast."

Kuna diskussioon sellel teemal on absoluutselt puudunud ja vastuseid mitte kunagi ei anta, siis esitaski EKRE eelnõu meditsiini- ja teaduskatsete kriminaliseerimiseks. Õiguskomisjonis, kus ma käisin seda kaitsmas, valitses haudvaikus selle koha peal, üks Reformierakonna liige üritas takistada ühe epidemioloogi juttu. Esitasin seal ka tõendid selle kohta, et selline katsete tegemine käib ilma inimeste nõusolekuta. Ja minu küsimus on: kas sellisel sellisel juhul on võimalik ka inimestel osutada omaalgatuslikku vastupanu, kuna tegemist on ühe olulise põhiõiguse riivega? Aitäh!

puudutab seda, et igaühel on kohustus olla ustav põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust. "Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu." Ma soovitan teil lugeda läbi põhiseaduse kommentaarid, kogu see paks väljaanne. Seal on lahti kirjutatud ka see, mida tähendab põhiseaduslik kord.

Riigikogu valib valitsuse, annab talle mandaadi. Kui valitsus on saanud mandaadi vastavalt põhiseadusele, siis see valitsus on legitiimne. Samuti põhiseaduslik kord hõlmab seda, et kohtuvõim on meil kohtute käes ja meil on võimude meil on võimude lahusus. Nii et need on erinevad põhiseadusliku korra elemendid. See, millest teie räägite pannud väga palju huvitavaid asju või erinevaid põhiseaduse paragrahve kokku. Paragrahv 124, millele teie viitate, puudutab riigikaitset. Riigikaitse on kaitseväeteenistus ja kõik sellega seonduv. Selles mõttes need asjad ei ole päris omavahel seotud. Nüüd, põhiõigused põhiõigused või põhiseaduslik kord – ma loodan, et te loete ka need paragrahvid läbi, mis räägivad põhiseaduslikust korrast, et mis see täpselt on. Aga teine aspekt, mis te välja tõite, on inimese õigus oma

Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada – see oli samuti paragrahv, millele te viitasite. Need on inimeste põhiõigused, ma ei hakka neid kõiki põhiseadusest ette lugema. Need õigused tulenevalt põhiseadusest Eesti inimestel on, aga mitte ainult Eesti inimestel, vaid tegelikult kehtivad sellised printsiibid üldiselt peaaegu igal pool maailmas. Kalle Grünthal, täpsustav küsimus, palun! Ma tänan vastuse eest, lugupeetud infotunni külaline! Aga ma olen muidugi ennetanud teie soovitust lugeda läbi põhiseaduse kommentaarid. Sellest tulenevalt ma selle küsimuse esitasingi.

osalenud Antonina Järviste, epidemioloog. Ja nüüd tuleb minu küsimus. Massvaktsineerimine ilma inimesi teavitamata, tegemist on teaduskatsetega. Mu küsimus on, kas siin selles situatsioonis, kus inimeste peal tehakse katseid – te olete seda ka ise väljendanud nii Kuku raadios kui ka Eesti Televisioonis –, on Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra muutmisele omaalgatuslikku vastupanu? Sellepärast et institutsioon Vabariigi Valitsus ei tunnusta olulisemat põhiõigust

Teie konstruktsioonid näitavad, et seaduse lugemine ei aita alati seaduse mõistmisele kaasa. Ma igaks juhuks loen ette selle § 129, millest te siin räägite – võib-olla inimesed, kes kuulavad infotundi, ei saa aru. "Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu puhul võib Riigikogu Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse ettepanekul oma koosseisu häälteenamusega välja kuulutada erakorralise seisukorra kogu riigis, kuid kõige kauem

kontekstides need võivad tähendada hoopis midagi muud. Palun ärge pange minu suhu sõnu, mida ma ei ole öelnud! Mis rumal jutt see on, et mina olen rääkinud Eesti Televisioonis, et Eesti inimestega korraldatakse inimkatseid!? Ma ei ole mitte midagi sellist öelnud ja ka ei ütle. Ma olen pidevalt rõhutanud seda, et vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik see jääb vabatahtlikuks. Täpselt nii on. Inimesed, kes ei soovi lasta ennast vaktsineerida, saavad vaktsineerimisest keelduda, aga ma tõesti soovitan ikkagi kõigil, kellel see võimalus on, lasta ennast vaktsineerida, sest teaduslikult on tõestatud, et vaktsineerimine aitab haigestumist ära hoida, see aitab just raskeid haigusjuhte vältida, nii et inimesed ei satuks haiglasse ja, veelgi enam, et inimesed selle haiguse tagajärjel ei sureks. Heaks tõendiks selle kohta on hooldekodudes vaktsineerimine. Sellel hetkel, kui Eestis oli nakatumine väga kõrgel tasemel, oli hooldekodudes nakatumine väga madal, sellepärast et hooldekodude inimesed olid vaktsineeritud ja tänu tänu sellele ei tulnud seal raskeid haiguspuhanguid ega ka mitte täiendavalt surmasid. Nii et kui see võimalus tekib, siis kindlasti kasutage seda. Aga ma soovitan teil ikkagi minna tagasi ülikooli ja teha läbi terve see stuudium, kus on väga palju juuraaineid. väga palju juuraaineid. Siis te saate kogu selle pildi, kuidas need paragrahvid omavahel hakkavad seostuma ja kuidas Eesti õigusruum üldiselt toimib. Ja Ja nüüd üks kohapeal registreeritud küsimus. Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Ma sooviksin saada selgust. Te olete välismeedias öelnud ja olete ka meil siin korduvalt rõhutanud, et Eestis ei sunnita kedagi vaktsineerima. Hetk tagasi ütlesite ka, et igaühel on õigus keelduda vaktsineerimisest. Samal ajal, ma loodan, et ei ole ka teile see teadmata, on haiglad vallandanud ja vabastanud töölt töötajaid, kes ei ole vaktsineeritud, eriti siis, kui meil olid koroonanäidud kõrgemad. Te ei saa seda eirata ega öelda, et te ei tea seda. See tähendab seda, et neid inimesi on põhimõtteliselt sunnitud ja survestatud vaktsineerima. Nad on pandud valiku ette, kas vaktsineerite või jääte tööst ilma.

Aitäh! Vaadake, põhiseadus toimib kogumina. Inimese õigusi saab piirata teiste inimeste kaitseks. Põhiseaduse § 16 ütleb, et igaühel on õigus elule. Inimesed, kes tulevad haiglasse, on nõrgenenud immuunsussüsteemiga, ja seetõttu, kui nemad saavad selle haiguse, siis selle tagajärjel nad võivad surra.

Vaktsineerimine on ja jääb vabatahtlikuks, aga samas peab iga tööandja riskianalüüsi käigus hindama oma töötaja nakatumise ohu laadi, suurust ja kestust ning ta peab võtma kasutusele ka ohutusmeetmed selle mõju vältimiseks või vähendamiseks. Tööandja ei saa kohustada töötajat vaktsineerima minema, st töötajal on õigus vaktsineerimisest keelduda. Kuna Kuna töötajaid ei saa vaktsineerima sundida ja seda ei tohi ka teha, sest see on vastuolus inimese kehalise puutumatuse põhimõttega, siis kui selles ohuanalüüsis või riskianalüüsis pole võimalik ohtu kõrvaldada teistsuguste abinõudega või siis terviseriski vähendada nii, et see oleks võimalikult madalal tasemel, siis on oluline see, et töötaja teaks, mis on see tagajärg tööandja vaates. Kui inimene keeldub vaktsineerimast, peaks talle siis andma või pakkuma mingit teistsugust tööd. See on nagu mis tahes teise töötingimusega, et kui see töö sulle ei sobi, siis sa ei saa seda tööd teha. Sulle pakutakse teistsugust tööd sellesama tööandja juures. Aga kui seda pole pakkuda,

elu kaalub igal juhul üles selle, et [asutuses keegi] inimene tahab töötada ilma vaktsineerimata, [olles koos] nende inimestega, kes võivad jääda haigeks. Nii et selleks, et meil ei oleks raskeid haigusjuhtumeid ja et meil ei oleks surmasid, on sellised ohutusmeetmed vajalikud. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Head kolleegid! Nüüd on selline lugu, et me oleme läbinud kõik etteantud küsimused, mis meil olid. Kuna meil on veel poole tunni jagu aega, siis on võimalik kohapeal hakata registreerima küsimusteks. Esimesena saab küsida Kalle Grünthal. Palun siis küsimuse esitamise ajal öelda ka, kellele on küsimus ja mis on teema. Aitäh! Küsimus on suunatud Kaja Kallasele ja teema on vaktsineerimine. Kõigepealt ma tänan sind soovituse eest minna tagasi ülikooli, aga ma soovitan ka teil minna tagasi kordusõppustele ülikooli, sest tundub, et te ei suuda normitehniliselt üldse midagi kokku lugeda.

Ma ei ole rääkinud paragrahvist, vaid ma rääkisin kommentaarist, millega sisustatakse põhiseadusliku korra mõiste. Ja seal on kenasti kirjas, et põhiseadusega korrarikkumiseks võib pidada olukorda, kui mõni põhiseaduslik institutsioon ehk valitsus süsteemselt jätab täitmata enda kohustused. Aga tont sellega, seda peate tükk aega veel õppima, et aru saada, mis see normitehniliselt tähendab. Minu küsimus on hoopis selles: te ütlesite, et teie ei ole mitte kunagi tahtnud teha inimkatseid või meditsiinilisi uuringuid, aga sellessamas Kuku raadios, sellessamas Eesti Televisioonis te teatasite, et te soovite saada Johnsoni & Johnsoni vaktsiini, ning pakkusite vahetuskaubaks vastu meditsiini- ja teadusuuringuid.

Mis puudutab Johnsoni & Johnsoni vaktsiini, siis mina ei ole ühtegi pakkumist mitte kellelegi teinud. See oli nii, et meiega võeti ühendust, et selline võimalus oleks. Erasektori inimesed tol hetkel, kui meil vaktsiini oli väga vähe, pakkusid välja võimalikku koostööd. Ja mina küsisin selle peale, mis oleks selle koostöö tingimused, aga neid koostöötingimusi tegelikult ei saabunud, nii et mingeid otsuseid ei ole võimalik selle põhjal teha. Ma arvan, et see, et Eesti valitsus uurib erinevaid võimalusi, selleks et epideemiast välja tulla, et ühiskond saaks olla avatud, et meil ei oleks piiranguid, et meil meditsiinisüsteem peaks vastu ja inimesed inimesed ei jääks haigeks ega selle tagajärjel ei sureks, on iga valitsuse kohustus. Nii et erinevaid võimalusi on uuritud. Aga palun ärge tõesti pange mulle mingeid sõnu suhu, ärge omistage mulle väiteid, mida ma ei ole öelnud. Ärge lihtsalt valetage niimoodi tuimalt kogu aeg. Palun ärge tehke seda! Teie seiske oma sõnade eest ja rääkige, mida teie arvate asjadest, nagu te ju vabalt ka teete, aga ärge minu eest rääkige, teeme nii. Martin Martin Helme, palun! Lugupeetud asespiiker! Minu küsimus on ka peaminister Kaja Kallasele ja mina küsin majanduse, maksude ja eelarve teemal. Tuli välja Eesti Panga majandusprognoos, mis ütleb, et Eesti majandus võib sel aastal kõige positiivsema stsenaariumi järgi kasvada isegi üle 8,5%, mis muidugi tähendab tegelikult majandusbuumi. Ja selle majandusbuumiga käib kahtlemata koos ka väga arvestatav maksulaekumiste kasv. Nüüd juba Statistikaameti

Sellest lähtuvalt on Rahandusministeerium hinnanud, et laenata on vaja vähem. See on kahtlemata väga hea uudis. Aga mulle jäi kõrva nii Eesti Panga viimatisest teatest

Ma nüüd küsin teilt, millises universumis on võimalik niimoodi elada, et ei pea tegelema kärpimisega. Meil oli juttu kärpimisest siis, kui majandus langes ja maksulaekumised olid madalad, siis öeldi, et on vaja kärpida sellepärast, et raha ei ole, ja laenu ka ei tohi võtta. Nüüd on meil maksulaekumised kõrged, raha jääb üle, isegi laenu ei pea võtma, aga ikka on vaja kärpida, seepärast et muidu me kütame buumi. Kas on kuskil mingisugune kuskil mingisugune selline maailm ka, kus ei pea kärpima? Andke meile palun signaale, mida valitsus kavatseb teha! Kas ka hea elu ajal räägime jätkuvalt kärpejuttu? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, selle Eesti Panga majandusprognoosi valguses on muidugi kummaline, et ma kohe poole tunni pärast seisan teie ees seepärast, et te olete esitanud mulle umbusalduse, kuna ma olen Eesti majanduse tuksi keeranud. See kuidagi ei lähe nagu omavahel üldse kokku. Aga eks me jõuame sellest rääkida siin järgmiste tundide vältel.Tõesti, see Eesti Panga värske prognoos on väga positiivne. Nad pakuvad majanduskasvuks 5,3–8,2% ja 5,3–8,2% ja järgmiseks aastaks 3,8–4,9%. Hea olekski vaadata neid kahte aastat koos, sest kui ühel aastal on kiire kasv, siis teisel aastal tähendab see kindlasti aeglasemat kasvu. Ja positiivseid sõnumeid on seal ju veel. Eesti ettevõtjad plaanivad töötajate arvu suurendada. Küsitlusandmed näitavad optimismi laialdast tõusu. Mida see kõik näitab? See näitab seda, et lisaeelarvega vastu võetud kriisimeetmed olid hästi sihitud me saime tegelikult majanduse väga kiiresti toimima. Sellega seoses küsin ka, et äkki te võtate siis umbusalduse tagasi, eriti kui meil on nüüd prognoos, mis ütleb, et tegelikult on kõik hästi ja sellel mingit alust ei ole.Nüüd küsimus selle kohta, mis mis puudutab riigieelarvet ja riigi eelarvestrateegiat. Te teate ise väga hästi, et see auk, mis on riigi eelarvestrateegias, on ikkagi tunduvalt suurem, st selline, mida see majandusprognoos või -kasv kohe ei kata. Te olete ise möönnud, et jah, te oletegi kirjutanud sellise blufi sinna riigi eelarvestrateegiasse ja selle blufi vastu on tehtud tegelikult ju erinevaid unistusi. Eesti eelarve, nagu te ise endise rahandusministrina väga hästi teate, kulgeb teatud eelarvekalendri järgi. Ja see eelarvekalender ütleb seda, et septembris me tuleme välja eelarvega. Enne seda meil ei ole põhjust tegelikult mingeid muid otsuseid teha.Ma tahan veel igaks igaks juhuks öelda seda ka, mis nüüd puudutab seda puudujääki. Puudujääk loomulikult väheneb, kui tulud suurenevad, see on arusaadav. Aga kui vaadata Eesti Panga ühte slaidi, siis nad ütlevad siin, et võrreldes paljude teiste riikidega on Eesti praegune eelarve puudujäägi vähendamise kava vähem ambitsioonikas. Kõik teevad seda, kõik riigid üritavad saada ikkagi tulusid ja kulusid paremasse tasakaalu, kui need on siiamaani olnud. Aitäh!

Riho Breiveli küsitud jahindusest. Keskkonnaminister vastas, et ei ole mõistlik võtta jahimaa kasutamise puhul renti. No selle üle võib muidugi arutada ja vaielda, aga

metsaomanikud kaasatud ja ka jahimaa kasutaja aduks seda või et tal oleks nagu sund mingil määral arvestada ka

ma arvan, kõigepealt, kui me räägime sellest, et keegi võtab riigilt maa kasutusele ja mitte ainult jahi otstarbel, vaid tervikuna, siis muidugi sellel on mingisugune hind ja see on meil riiklikult välja kujunenud.

metsloomad hävitaksid kas selles metsas või sellel põllumaal kogu saagi. Ma arvan, et metsloomade arvukust tuleb piirata, seda tuleb hoida kontrolli all, samal ajal võimaldades ka ohtu sattunud liikidel oma elujärge siin Eesti riigis parandada.Nüüd teine temaatika, mis puudutab eramaa omanikega lepingute sõlmimist. Me räägime sellest, et me üritame leida siin kompromissi. Kas see kompromiss on 51, 33 või mõni muu ilus number, see ongi läbirääkimiste kokkulepe.

Mis puudutab seda 51% nõuet, siis siin on väga erinevaid näiteid. Meil on olemas Tartumaa näide, kus see 51% nõue oli täidetud sellelt jahindusseltsilt ja tegelikult kõik need load – minu meelest oli neid kokku kümme tükki – said ka pikendatud. Seal oli eramaa omanike nõusolek ja jahiseltsi nõusolek ning ka riik RMK ja Keskkonnaameti kaudu andis nõusoleku. Samas ma ei ole nii optimistlik, et kõikides piirkondades on võimalik 51% nõue saavutada, sellepärast et teatud takistused on siin ees, alates sellest, et maad on antud rendile ja õiget omanikku ongi väga keeruline kätte saada. Aga nii nagu ma ütlesin, see protsent peab olema, kust me neid läbirääkimisi alustame. Ma olen pakkunud välja ka ühe kompromissi, et tõepoolest tulla tagasi jahindusnõukogudes sellise 2 + 1 metoodika juurde: kaks korda üritatakse leida konsensust selle 51% nõude nõude juures ja kui seda ei saavutata, siis kolmandal korral on võimalik hääletustulemusega 3/4 häältest üheksaliikmelises nõukogus anda see jahindusloa pikendus. Aga see eeldab tõepoolest seda, et esimesed kaks korda on otsitud sisulist konsensust. Henn Aitäh! Mu küsimus on peaministrile. Austatud peaminister! Mind paneb väga sügavalt imestama see, et te jätkuvalt ja pidevalt, selle asemel et ise midagi positiivset ära teha, süüdistate kõiki teisi ja ka eelmist eelmist valitsust, sh immigratsiooni teemal. Ma tuletan teile meelde, et just nimelt sellel ajal, kui teie erakond oli 17 aastat võimul, tehti immigratsioonikvoodile 18 erandit, sh täiesti jaburaid, just sellel ajal, teie võimu ajal kasvas immigratsioon hüppeliselt, jõudis tuhandeteni. Eelmise valitsuse ajal ettevalmistatud välismaalaste seadus, mis oleks sellele piiri pannud, oleks peatanud meie palgalõksu jäämise, meie tehnoloogilise arengu peatumise, oleks pannud piirid ülikoolide kasutamisele immigratsioonipumbana – selle lükkasite just teie tagasi.

Kõige selle valguses ma tahaksin täpsustust, mida see kontroll siis tähendab. Kas see kontroll teie eelnevaid tegusid vaadates, teie valitsuse ja teie erakonna tegusid vaadates tähendabki seda, et immigratsiooni suurenemine ongi see eesmärk, mida te kontrollida tahate? Aitäh! Kas teile endale ei tundu kummaline, et te süüdistate mind, justkui ma süüdistaksin

väited. Te ütlete, et sisseränne on massiliselt suurenenud, väljaränne on massiliselt suurenenud. Aga rääkige numbritest! Öelge konkreetselt, tooge konkreetsed faktid! Ma võin teid aidata.

Tegelikult tuletan meelde, et 2016 oli Reformierakond veel võimul, aga sealt edasi ei olnud. 2016 7435 elamisluba, elamisõigusi, 2017 – 8156, 2018 – 9079 ja nüüd – NB! – 2019, teie valitsus 10 128 ja 2020 – 8573. Nii et tegelikult numbrite keel ei toeta seda, mida te

Nii et selles mõttes see päris tõele ei vasta, mida te väidate. Küsimus on selles: kui see on teile nii oluline olnud ja kui te väidate, et see seis on nii halb – aga nagu ma ütlesin, faktid teid ei toeta –, siis teil oli aega kaks aastat võtta sellega midagi ette, aga ometi te seda ei teinud. Meie valitsus on olnud neli kuud

tudengite vajaduspõhist toetust, et siia tuleksid õppima need õpilased, keda me tõesti tahame. Samuti vaatame suuremat pilti kogu kõrghariduse raames. Kui see on probleem, siis tegeleme sellega täpselt seal, kus see probleem on. Kert

mina sain inspiratsiooni Aivar Koka küsimusest. Vaadates, kuidas teie kõik olite väga uhked selle üle, et meil on nüüd valitsus, kus on naisi rohkem, kui senini üheski valitsuses on olnud, on mul sellega seoses küsimus. Minule ei ole teada ühtegi algatust, mida ametis olev valitsus oleks teinud, mis näitaks välja, et nad mõtlevad noortele peredele. Kas teie oskate mulle öelda, mida on praegune valitsus teinud selleks, et toetada ja aidata noortel peredel oma kodu soetada? Milliseid otsuseid on vastu võetud, milliseid meetmeid on rakendatud või milliseid tegevusi on tehtud? Palun konkreetselt vastata. Aitäh, Aitäh! Võib-olla tulevikus te võiksite selle küsimuse ka registreerida, siis ma saaksin paremini ette valmistada. Praegu pean lihtsalt mälu järgi meelde tuletama, aga kui te järgmine kord küsite või kas või teete kirjaliku küsimuse, siis me saame panna

et inimesed saaksid kodu soetada ka väljaspool seda kuldset ringi, kuidas nad saaksid oma elu seal püsti panna, nii et oleks tööd ja leiba ning tuge seal, kus seda on kõige rohkem vaja. Aga tõepoolest, võib-olla on lihtsam niimoodi, et me vastame kirjalikult, kuna ma ei ole seda praegu ette valmistanud

Sooviksin märkida nüüd seda. Te ütlesite, et mina panen teile sõnu suhu. Ma ei ole seda teinud. Me võime maha istuda ja vaadata selle ERR-i telesaate ära ja kuulata ära ka Kuku raadios öeldud teie lause, et Johnsoni & Johnsoni vaktsiini vastu pakute siis Eesti rahva meditsiini- ja teadusuuringuid. Et see nii on, tuleb veel ka täna välja, juhul kui päevakord sinnamaani jõuab. Eestis on toimunud AstraZeneca meditsiinikatsed ilma inimesi sellest informeerimata. Need tõendid on olemas. Need tõendid tulevad täna või homme või mingil teisel päeval siin Riigikogu saalis arutusele. Te võite muiata, seda küll, aga see on niimoodi.

on tehtud, on Eesti kodanikul õigus osutada omaalgatuslikku vastupanu, kuna kuna põhiseadusliku korra mõistes on tegemist olulise põhiõiguse rikkumisega. Aitäh! Aitäh! Ma lihtsalt tahaks seda öelda, et põhjus, miks te ei viita konkreetsetele tsitaatidele, on see, et teil ei ole neid tsitaate. Seetõttu te räägite ja väidate tõsikindlalt midagi, mida ei ole lihtsalt olemas. Ja see ei ole korrektne.Ma tahan sellest põhiseaduslikust korrast ja sellest vägivaldsest vastuhakkamisest põhiseadusliku korra muutmisele rääkida. Te

"Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu." Te peaksite Eesti ajaloost teadma, kust selline paragrahv tuleb ja mis on selle paragrahvi mõte. See on see, et kui Eesti põhiseaduslikku korda hakkab näiteks mõni võõrvõim muutma, tahab astuda vastu, teha puhtaks, ma ei tea, Riigikogu, ja öelda, et see Riigikogu enam ei tööta, või astuda vastu seaduse alusel valitud Riigikogule, valitsusele jne, muuta seda korda vägivaldselt, siis Eesti kodanikud saavad sellele astuda vastu. Nii nagu oleks pidanud tegema ka 1940. aastal. Need on õppetunnid, mis on meie ajaloost, kus me oleme õppinud, et kui seda põhiseaduslikku korda vägivaldselt muudetakse, siis inimesed peaksid ka sellele vastupanu osutama ja nad peaksid selleks kasutama kõiki võimalusi. Ma ei saa aru sellest, millele te praegu üles kutsute. Kas praegune Riigikogu ei ole teie arvates valitud vabadel valimistel ega ole legitiimne? Kas te ütlete seda? Või mida te ütlete? Mis see etteheide põhiseadusliku korra kohta on ja milleks te üles kutsute? Mis on see vägivaldne vastupanu? Mida te siin ehitate? Ma tahaksin sellest aru saada. Minu arvates see ei ole absoluutselt Eesti inimeste, Eesti Eesti rahva ega ka Eesti seadusandliku võimu huvides, et te seadusandliku võimu autoriteeti pidevalt õõnestate oma igasuguste väljaütlemistega. Head kolleegid Randpere ja Grünthal! Infotund tähendab seda, et Riigikogu liige küsib kaks minutit ja minister vastab kolm minutit. Ma ei näe, et meil oleks siin põhjust rääkida protseduurilistest küsimustest. Ma hea meelega annaksin nüüd sõna ... Härra Randpere, kas te ... Tänan! Martin Helme, palun! Aitäh! Küsimus on jälle peaministrile. Ma küll jah, juhiksin tähelepanu, et ei Kalle Grünthal ega keegi teine meist ei ole teinud mingeid üleskutseid vägivallale või ma ei tea, millele. See jutt, et mulle tundub ja mulle jääb on olnud ekslikud tunded ja ekslikud muljed. Muidugi see on hirmuäratav, selles mõttes, et me teame küll, missugune on olnud teie valitsuse see instinkt, et käsi haarab kohe kabuuri järgi ja koerad saadetakse peale, kui tundub, et midagi on valesti. Aga hea küll, jätame selle teema sinna, mul oli hoopis teine teema.Aga enne veel, kui ma selle teise teemani jõuan, juhin tähelepanu sellele: oma eelmisele küsimusele sain vastuseks, et meie tekitasime tohutu augu. No ei tekitanud tohutut auku. See tohutu auk, millest te räägite, on eelmisel aastal tehtud prognoos eelmise aasta maksulaekumiste põhjal ja kogu minu jutu mõte oli see, et see eelmisel aastal tehtud prognoos ei vasta enam tänapäeval üldse tõele ja seda auku tegelikult ei ole. Mu küsimus oli, et kui seda auku enam ei ole, kas te siis kavatsete jätkata kärpimisjuttu või mitte, aga sellele te ei vastanud. Hea küll, ma ei küsi seda üle enam, ei peagi vastama.Ma tulen Henn Põlluaasa küsimuse juurde, kus te rääkisite meile, et viimastel aastatel on Eestis olnud rändesaldo 8000 – 10 000 inimest ja kus see massiimmigratsioon on. Võib-olla meil siin jälle on standard täiesti erinev, aga kui Eestisse tuleb igal aastal sisse 8000 – 10 000 inimest, kusjuures ajutiselt tuleb sisse meil umbes 30 000 inimest lühiajaliste töölubadega, siis see ongi meie jaoks juba massiimmigratsioon. Eesti rahva arvu arvestades see ongi ju massiimmigratsioon. Ja me võtsime vastu meie valitsuse ajal ühe seadusemuudatuse välismaalaste seadusesse ja teine jäi pooleli, te võtsite valitsuses selle tagasi.

Aitäh! See on väga hea, et te ütlete, et teie erakonna liige ei kutsu üles mingile vägivaldsele põhiseadusliku korra Selles mõttes on hea, et te selle üle kinnitate. Ja nagu ma ise olen öelnud, ega mulle ka teie valitsus ei meeldinud, nagu teile ei meeldi meie valitsus, ma saan sellest täiesti aru, aga see ei tähenda, et ma ei pidanud teie valitsust seaduslikuks. See oli moodustatud Riigikogu enamuse baasil ja täpselt samamoodi on moodustatud ka meie valitsus. Nii et see on hea, et me oleme siin ühel nõul. Tulles eesti keele juurde, jah, mind väga puudutab see, et Eestis võiks olla eesti keele õpe paremini korraldatud ja inimesi, kes eesti keelt Eestis räägivad, oleks rohkem. Üks asi on see, et inimesed, kes siin elavad, kes on juba Eesti

peale enam inimesi, kes eesti keelt ei oska, sest me teame, et eesti keeleruumis toimetulekuks peab olema ikkagi hea eesti keele oskus, aga selle nimel on meil vaja teha täiendavaid pingutusi. See, et juurde tulevatel inimestel ongi lihtsam minna, näiteks kui nad tulevad venekeelsest kogukonnast, [on õige], sest praegu nad panevad oma lapsed ka venekeelsetesse koolidesse ja nad justkui jäävadki isoleerituks. Meie keel on nii väike – eesti keelt räägib maailmas umbes miljon inimest – ja me peame seda igal võimalusel kaitsma. See ei tähenda seda, et me saame endasse sulguda. Need inimesed, kes tulevad, peavad meie keelt ja kultuuri au sees pidama. Ja me teeme kõik selleks, et seda keelt järjest rohkem õpitakse ja meie kultuuri austatakse. Kultuur areneb ju ka, nii nagu

eestlased. On olnud saksa kogukonnal väga suur panus eesti keele ja kultuuri arendamisse ja neid kogukondi on teisigi. Valdo Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ministrid! Kui sa, Hanno, oleksid andnud mulle võimaluse küsida protseduuriline, siis ma oleksin sulle etteheite teinud, et kui on ainult seitse küsimust infotunnis, siis võiks lubada kaks täiendavat küsimust kohapealt. Muidu lõpeb see asi täpselt sellega, millega ta nüüd lõppes. Siin tekib pool tundi, mille käigus enamasti Kalle Grünthal saab halada selle üle, et ta on ülikoolist välja jäänud või välja visatud või et see on pooleli jäänud, ja siis Kaja Kallas annab talle hullumeelseid soovitusi minna tagasi Tartu Ülikooli. Ma ei saa aru, mida on Tartu Ülikool Kaja Kallasele nii halba teinud, et ta sellist asja talle soovib. Aga see selleks.Tegelikult oleks saanud ka natukene parema jaotuse küsimustele, kui oleks antud kaks lisaküsimust. Ja nüüd ma vaatan, et haridusminister ei ole peaaegu üldse rääkida saanud või, ütleme otse välja, ei olegi rääkida saanud. Ma parandan selle vea. Ma annan sulle võimaluse, hea hea haridusminister. Räägi meile seda, et nüüd, kui meil on üks päris raske koroona-aasta seljataga koolidele, õpilastele, milline on sinu hinnang. Kas see aasta aasta jätab mingi jälje nendele lastele, kes koolis käisid, või me oleme sellest siiski suhteliselt hästi välja tulnud või väga hästi välja tulnud? Kas või võrdlus. Tundub, et majandus on kosunud hästi, aga teadmised paistavad natuke hiljem välja. Mis sinu selline intuitsioon ütleb, mida ütlevad sinu kontaktid õpetajatega? Aitäh! Kas me jõuame vastata, jah? Aitäh, austatud küsija! Väga hea küsimus. Me tõesti praegu helistame läbi kõiki Eesti üldhariduskoole, et saada tagasisidet, kuidas on distantsõppe ajal läinud. Üldiselt on tagasiside selline, et koolid said sel korral oluliselt paremini hakkama kui esimese laine ajal. Õpetajatel oli teadmisi rohkem ja oskusi rohkem, ka lapsevanematel oli teadmisi rohkem. Näiteks, kui eelmise laine ajal iga kaheksas õpetaja kasutas videotunde, siis nüüd teeb seda juba iga teine õpetaja. Nii et ma usun, et tulemus oli parem kui eelmisel korral. Samas, meil on käes esialgsed andmed põhikooli lõpueksamite tulemustest. Me analüüsime neid ja kindlasti anname ka teada, aga esialgsed indikatsioonid ütlevad, et jah, need tulemused on kehvemad, kui on olnud eelnevatel aastatel. Aga nendest täpsemalt juba edaspidi.Kas ta on jätnud jälje? Kindlasti on ta jätnud jälje, sest me teame juba nüüd uuringute põhjal, et praktiliselt pool 15–24‑aastastest noortest on öelnud, et neil tekkisid vaimse tervise probleemid. Koolide rahulolu‑uuringus näiteks pooled 11. klassi õpilased ütlesid, et neil on alati või või tihti kõigest kõrini. Ja 11. klass oli ka see klass, kes kogu distantsõppeperioodil pidi olema kõige rohkem distantsil. Nii et kindlasti on märkimisväärsed tagajärjed pikast distantsõppeperioodist ja kindlasti me kavatseme nendega ka süsteemselt tegeleda. Aitäh! Head kolleegid! Nüüd on aeg sealmaal, et on aeg kuulutada välja infotunni lõpp ja teha saalikutsung selleks, et me saaksime istungit rakendada. Infotund on lõppenud. Aitäh ministritele ja aitäh küsijatele!